Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to je: - Prijedlog Odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne Agencije Predlagatelj Odluke je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 23. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Prijedlog akta vam je dostavljen u pretince. Ovdje je predstavnik predlagatelja u ime Vlade Republike Hrvatske, gospodin Panenić. Hoćete li kratko obrazložiti ako ima potrebu? Izvolite, u ime predlagatelja ministar Tomislav Panenić. Izvolite. **Panenić, Tomislav (MOST)** Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dajemo Prijedlog Odluke za razrješenje člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. Kao što je poznato odredbom članka 23. stava 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, utvrđeno je da Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća i jedan njegov zamjenik. Predsjednika i članove Upravnoga vijeća bira i imenuje Hrvatski sabor. A iz razloga predviđenih odredba članka 26. stavak 2. citiranog zakona isto tako Hrvatski sabor razrješuje dužnosti

Navedeni prijedlog odluke sa pripadajućom dokumentacijom je dostavljen te evo ja predlažem u ime Vlade da razriješite Zdeslava Matića za člana Upravnog vijeća HERA-e s obzirom da smo evo imenovali, predložili ga, imenovali za pomoćnika ministra za energetiku u Ministarstvu gospodarstva. Evo, hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a govoriti će uvaženi zastupnik Domagoj Ivan Milošević. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora, uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege. Ovaj puta neću biti toliko nadobudan pa ću samo reći da evo klub HDZ-a prihvaća odluku i da podržavamo, dakle s obzirom da je gospodin dao ostavku. Hvala. Zahvaljujem. I imamo pojedinačnu raspravu, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Ja ću biti malo duži od svog kolege iz kluba iz jednostavnog razloga što mislim da kada je u ovom Visokom domu bilo koja rasprava koja se tiče energetike i regulatora o njoj moramo progovoriti. Zašto? Zato što vrlo često kada nam to politički paše volimo se nabacivati da je višak neovisnih regulatornih agencija, ovoga onoga, a ja bih se rađe, i to sam već nekoliko puta govorio, postavio pitanje da li one rade svoje posao. Dakle ne dovodim uopće u …/Govornik se ne razumije./… imenovanje kolege za pomoćnika ministra, tako da to odmah se makne izvan bilo kakvog konteksta. Dakle pitanje je da li te neovisne regulatorne agencije koje su osnovane rade onaj svoj posao zašto su osnovane. Jer kada smo krenuli u osnivanje tih agencija onda i po nekakvim direktivama i acquis nam je rečeno da ako to rade agencije nekakav posao koji treba štiti one koji pružaju usluge i hrvatske građane i gospodarstvo koji kupuju te usluge da je to najbolje da se to izdvoji u nekakvu neovisnu regulatornu agenciju i da će onda to daleko bolje funkcionirati nego ako je ta agencija pod kapom politike, tj. pod kapom ministra. I sada gledajte, Vlada je donijela zakon, HERA se nije protivila tome a inače svi smo bili svjesni činjenice da što se tiče isporuke i prodaje toplinske energije prije svega u gradu Zagrebu i okolici a kasnije se to pokazalo da je problem i u Osijeku a naročito u Rijeci, postaje strahovito veliki problemi, u konačnici donošenje tih zakona je palo na grbaču hrvatskih građana. Dakle, jedan pogrešno donesen zakon možda sa najboljom namjerom u konačnici plaćaju građani Republike Hrvatske i to izuzetno skupo. Ja mogu krenuti od građana Velike Gorice, kolege iz Rijeke mogu pričati o tome što se događa u Rijeci. Međutim, ono što je ključno netko je donio odluku da se ti nesretni regulatori kupuju i ugrađuju. Razdjelnici, ispričavam se. Dakle, počela je, s obzirom da je bila i predizborna kampanja, trka gradonačelnika koji će se brže uklopiti u taj koncept da da se to čim prije napravi, da se na kraju želi kako da se kaže kako se želi građanima pomoći. Međutim, sa vremenskim odmakom od godinu i pol dana imamo na žalost situaciju koja je otišla u sasvim kontra smjeru. Dakle, netko nije pitao struku, a to su inženjeri strojarstva koji se bave toplinskom energijom, da pojasne kako im nekakav sustav može dati rezultate ili ne može dati rezultati. A može dati rezultate jedino ako je zatvoreni sustav, ako vi jednu zgradu energetski posložite da ima čim manji gubitak topline i da se zna jasno koliko je u tu zgradu topline ušlo. Međutim, građani ko građani što je logična stvar stisnuti visokim računima za grijanje su te razdjelnike pokupovali, ugradili i onda kad vam dođu računi za grijanje onda padnete u nesvijest jer je to naprosto činjenica. I sad gospodine ministre, s obzirom da to spada u vaš resor, mi želimo da HERA ostane neovisno regulatorno tijelo ali da to neovisno regulatorno tijelo kaže da smo prije tri godine neopravdano podigli cijenu struje hrvatskim građanima 25% pod krinkom da će HEP biti investitor i generator investicijskog zamaha u Republici Hrvatskoj. U međuvremenu smo imali dvije sjajne hidro godine, a to znači da je Hrvatska veliku količinu struje koju treba proizvela na najjeftiniji mogući način, a to je preko hidro centrale. Međutim, svi mi a i naši sugrađani plaćamo struju 25% višu. I kad realno pogledate to je na godišnjoj razini negdje skoro 2 milijarde kuna to je bogme lijepi porez. Jer ako vi plaćate nešto što ne trebate platiti, onda je to parafiskalni namet. ja smatram da je HERA tu morala reagirati. Ako ništa drugo, morala je izdati određeno priopćenje, jer ako je zbog određenih razloga dala suglasnost za povećanje cijene električne energije, onda je isto tako morala reagirati ovo. Druga stvar kolegice i kolege, kad oni koji imamo plinsko grijanje doma, kad dobijemo račun, mi dobijemo račun u nekakvim tamo vrijednostima toplinske energije. Međutim, mi doma svi imamo onu vuru na koju se mjere kubici. I sada, kad pogledate prosječnu temperaturu u siječnju 2015. i 2014. i usporedite sa siječnjem 2013. kad je prosječna temperatura bila niža za nekakvih 15, 16 stupnjeva. Međutim, prosječni račun za prvi mjesec što se tiče plina je veći 15, 20% nego što je bio u siječnju 2013. godine. I to je posao neovisne regulatorne agencije. Dakle, ona naprosto mora pratiti što se događa i mora reagirati jer smo je zato osnovali, zato smo joj dali neovisnost i zato smo je osnovali. Dakle ministre, ovo ne ide vama ništa na dušu da ne bi ispalo da ja vama nešto prigovaram, nego to su moja razmišljanja i promišljanja kako bi HERA trebala raditi. I vjerojatno ni kolega Vrdoljak nije razmišljao da će napravit nešto loše, ali naprosto se dogodilo to što se dogodilo. I mi sad, ta HERA ostaje tako kako je jer će se vjerojatno promijeniti neki ljudi, pa će onda netko reći da su to nekakve političke ovakve smjene. Međutim, mene zanima što će bit sa tim razdjelnicima famoznim. Hrvatski građani su već u to utrošili preko 100 milijuna kuna. Da li je istina da su određena gospoda koja su dali konačan prijedlog ministru za te razdjelnike putovale po svijetu na račun nekoga drugoga. I treća stvar, sad će se navodno ugraditi neki dodaci na cijenu kilovata zbog toga da bi se iz toga financirali obnovljivi izvori energije, a mi već tri godine financiramo 25, 30% veću cijenu električne energije, a da ne znamo sami zašto. Međutim, kao što na burzi kupujete novac jer novac je isto roba tako danas na burzi, a danas je u Hrvatskoj liberalizirano tržište i električne energije i plina, kupujete plin. tisuću kubika plina vam je prije dvije godine bilo 35 EUR-a na svjetskoj burzi. Danas je cijena plina 13 EUR-a na svjetskoj burzi. Znači, kad pogledate dva puta niža. Da li mi kao građani plaćamo dva puta nižu cijenu? Ne plaćamo. I cijena električne energije isto ovisno kakav ste kupac na svjetskoj burzi plaćate tako. I ja smatram, to je sugestija i zato sam se javio za raspravu, gospodine ministre da u buduće, s obzirom da smo zajedno u većini koja obnaša odgovornost za Hrvatsku, da trebamo poraditi na ovim temama i da građani Hrvatske osjete da se drugačije, na drugačiji način promišlja o nečemu, da ako netko ne može funkcionirati na neki način zato što se nije restrukturirao pa ćemo kupovati struju od onoga kao što to naša Vlada na primjer. Naša Vlada ne kupuje struju od HEP-a, naša Vlada kupuje struju od slovenskog dobavljača. Pa zašto bi mi bili toliki domoljubi pa kupovali od nekog, on nam plaća skuplje. Pa ćemo, neka se osnuje neka druga tvrtka u Hrvatskoj koja će nam to prodavati jeftinije. I onda još plus toga tom istom HEP-u koji funkcionira tako damo da nam prodaje plin, zapravo prije godinu i pol dana nama HEP prodaje plin. Dakle, ovo su tri teme za razmišljanje, tri teme kad govorimo o HERA-i, jer kad govorite o imenovanju ili o razrješenju čelnih ljudi HERA-e onda treba reći što bi oni po prilici trebali raditi. Zato gospodine ministre ovu moju raspravu shvatite kao jednu od sugestija na čemu bi ta HERA trebala raditi, a da je zajedno uputimo da ne bi ispalo da se vi kao nekakav politički subjekt miješate u njihov rad pa možemo napraviti nekakav zaključak i to narediti Hrvatski sabor a onda to nije miješanje politike. Hvala lijepa.

nastavak na vašu raspravu po pitanju razdjelnika. Naime, moja struka je jednim dijelom tehnička više biolog, kad je bilo pitanje oko tih razdjelnika znači imate stambeni blok jedno brojilo 10 stanova npr. i sada svi plaćaju približno da li po kvadraturi ili po nečemu i naprosto ljudi žele plaćati onoliko koliko smatraju da potroše. To me vraća u mladost kad smo stanovali u jednom stambenom bloku jedna zgrada imala je jedno 12 stanova i 1 vodomjer. I svi su plaćali ukupnu masu koja je ušla u tu mjernu jedinicu, znači u taj kubik koliko je tko potrošio, nije bilo bitno nego je bilo bitno prema broju stanovnika koji jesu. Uvijek je bilo nezadovoljnika i uvijek se svatko osjećao da plaća previše, da manje troši dok nisu ugrađeni vodomjeri u svaki stan. Tu je naprosto toplinsku energiju tehnički možda teško na takav način regulirati to pitanje ali možda su razdjelnici jer oni bi trebali razdjeljivati nešto možda vjerujem da je bila dobra namjera i intencija stanara. ono što je ključno kod tih razdjelnika mene samo zanima, a vjerujem da ministar ili službe to mogu na neki način provjeriti ako je u jednu stambenu jedinicu ušla određena količina topline i nakon ugradnje razdjelnika i ista masa novca se akumulira na tome onda ne vidim problem u razdjelnicima. Ali ako je razlika u tome e onda mogu razdjelnici, jer po tome bi razdjelnici bili ti koji bi potencirali veću potrošnju toplinske energije a to mislim da po svim zakonima i mehanike i fizike i kemije naprosto ne može biti. Tako da ja jesam za to da regulatorna agencija možda ulazi u određena područja ali moramo govoriti o činjenicama i o faktima. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Batinić ja se mogu složiti sa dijelom vaše replike, ustvari vi ste ono što ste rekli nastavili. Međutim, gledajte ako vi ponudite građanima nešto ako to jedinice lokalne samouprave svesrdno podržavaju da se to napravi konačan rezultat je toga da građani plaćaju 20, 30, 40% skuplje grijanje onda je to totalni promašaj. Ali onda HERA kao takva mora reagirati. Pa to njen posao je, ne samo ako je administrativno netko uputi nešto da napravi. Dakle, ona mora reagirati na određene anomalije koje se pojave. Ja ne kažem da je netko imao zlu namjeru ali ja poštujem, ja sam za to da se poštuje svaki posao. Dakle, da taj posao radi struka i da tehnička struka je trebala napraviti tehnički prijedlog kako se nešto može napraviti a onda oni koji rade zakone neka naprave zakon kako doći do toga. Ne može pravnik sugerirati kako će se određena zgrada građevinski napraviti ili nešto. Ali kažem očigledno tu nisu bili uključeni ljudi od struke koji su to trebali napraviti, predložiti itd. Po meni je to ključno mišljenje jer ako vi ne napravite i toplinsku izolaciju ili nešto nastane gubitak. Pa svatko tko je na svojoj obiteljskoj kući stavio stiropora 5 cm sljedeće zime je vidio smanjenje grijanja. Svi smo to vidjeli osim onih koji kupujemo kod plinare, nama je cijena ostala ista pa da sam i 20 cm stiropora ugradio. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Mario Klobučić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo gospodinu Šukeru bih uputio jednu malu repliku i poruku jednom ministru. Dakle, najprije bih želio dati ministru potporu na ovu temu koju je gospodin Šuker iznio o razdjelnicima. On je koliko ja znam osnovao neko tijelo koje će se baviti tom problematikom i istražiti što je tu rađeno na koji način i zašto. A ovo osvrnut ću se samo kratko na gospodina ispred nas. Dobro, ipak neću. Evo samo gospodinu Šukeru. On je imao izlaganje o tome što radi HERA, što bi trebala raditi HERA itd. Nisam ovdje još čuo da je netko govorio o agenciji koja se zove HROTE a to je Hrvatski operator tržišta energijom. Dakle, imamo očito dvije agencije koje imaju dosta slično područje djelovanja pa ja tu mogu samo iskazati sumnju da bi možda s jednom agencijom to cijelo područje mogli pokriti. Pa evo u tom smislu gospodin Šuker ako može odgovoriti nešto o tome. Hvala. Odgovor na repliku. jer ako ih povežete onda bi dobili što se u Zagrebu veli čušpajz. Kad puno povrća i svega stavite i onda dobijete nešto onda na kraju u principu možete reći da ste jeli i ovo i ono ali u principu nije to to. Zato i jesu te tri neovisne agencije. Ali ponavljam nije problem u agencijama nego je problem u nama koji smo ih osnovali, da li smo zadovoljni, to su ona izvješća koja oni podnose ovdje, da li smo mi zadovoljni s onim što oni rade. Ali ja sam ovdje pokušao samo neke teme dakle bez namjere da bilo koga okrivljujem ali naprosto rezultat te priče je takav kakav je i plaćaju ga hrvatski građani. I kažem ovo je bila dobronamjerna rasprava da na određeni način ministru pomognem da na određene stvari treba obratiti pažnju. A mi kad budemo raspravljali o ovim izvješćima 2015. godine onda kad pogledate neke stvari unutra onda ćete vidjeti da puno ovih stvari u tim izvješćima nisu opće dotaknute. I onda se postavlja pitanje tko je nadležan za isporuku toplinske energije? Jer gledajte, za isporuku toplinske energije HERA nije bila u prvom trenutku zadužena. Zbog svađa i prepucavanja tko je dozvolio da se poveća cijena električne energije koji vrše isporuku HEP toplinarstvo na području grada Zagreba itd., Vlada je našla solomonsko rješenje da sa Ministarstva gospodarstva tu ingerenciju prebaci na HER-a i onda je došla ta priča sa razdjelnicima. Dakle možda je HERA trebala reagirati u onom trenutku kada je išao Zakon o obvezi ugradnje razdjelnika iako je da se razumijemo ta obveza je pod direktivom Europske unije do tog i tog datuma. Ali to ne mora značiti ako je nama Europa nešto propisala, ako se mi tehnički nismo pripremili zato da ih ne obavijestimo da tražimo možda malo duži rok zbog toga i toga. Zahvaljujem. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Domagoj Ivan Milošević. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Pa kolega Šuker otvorili ste jednu važnu temu u vašem izlaganju a to je sama cijena električne energije. Dakle mi smo jedna od izrazito rijetkih država Europske unije a ako se uspoređujemo sa visoko razvijenima onda smo sigurno jedina u kojoj je cijena električne energije za gospodarstvo i za industriju veća nego za građanstvo. Dakle ja mislim da ne postoji čak niti u Hrvatskoj niti jedan proizvod, što više kupite ili ako kupite izrazito mnogo tog proizvoda onda platite veću cijenu. Veću cijenu. Dakle industrija plaća veću cijenu bez obzira na količinu koju potrošiš. E sada, ja ovo što govorim ne govorim zato da bih izazivao veću cijenu električne energije za građanstvo, dapače. Kolega Šuker, spomenuli ste da se cijena digla prije nekoliko godina električne energije kako bi se doživjelo veliki procvat HEP-a i investicije, one se dogodile nisu. Dakle savršeno svima je jasno da monopolitistički položaj i dizanje cijena do sada nigdje na svijetu pa tako ni u Hrvatskoj nikad nije urodilo plodom podizanja konkurentnosti, boljih servisa i niže cijene za bilo kojeg korisnika, odnosno kupca. To ne postoji nigdje na svijetu. Međutim, moram skrenuti pažnju a to je bez obzira što građani s pravom očekuju što jeftiniju cijenu ne samo električne energije da za hrvatske građane industrija, radna mjesta i konkurentnost i opstanak hrvatske industrije još važnije nego što je cijene električne energije. Pa ja sada samo sve nas ovdje u Hrvatskom saboru, prije svega izvršnu vlast pozivam da malo razmislimo o tome kako ćemo u budućnosti upravljati hrvatskom elektroprivredom jer ona jest bitna ne samo za građane nego i za hrvatsku industriju a time opet i za hrvatske građane. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Milošević, sjećam se jedne sjednice Vlade, mislim da je to bio 6. 6. ili 7. mjesec 2010. godine kada je došao zahtjev HEP-a za povećanje cijene od 25%. I tada je naravno iz Ministarstva gospodarstva došla suglasnost, međutim mi iz Ministarstva financija nismo dali pozitivno mišljenje na to iz jednog razloga. tjedan dana prije toga se vozio u Peruću i uz Buško blato i vidio sam ogromne količine vode. Znači da hidro proizvodnja je bila izuzetno visoka. I tada Vlada nije dozvolila HEP-u da digne cijene. Rezultat HEP-a na kraju godine je bio milijardu i pol kuna dobiti. A tražili su povećanje cijene 25%. Dakle to je bila 2010. a 2011. isto sjetite se kolika je bila dobit. A kada pogledate 2012. kada nam je rečeno da cijena ide 25% i da je obrazloženje bilo zbog toga da će HEP biti najveći investitor i da će se kompletno razvoj, gospodarski oporavak Republike Hrvatske bazirati na investicijama velikih državnih tvrtki i tada je otišla cijena 25%, cijena plinske energije, plina 30%. Međutim do danas se nije dogodila ni jedna investicija. Građani Republike Hrvatske uredno plaćaju mjesečno ovisno o veličini stana od 120 do nekakvih 200, 300 kuna račun više. To je znači prosječno 1000 i još nešto kuna godišnje. Pa računajte 3 godine, 3000 kuna. Pa računajte toliko i toliko domaćinstava. Evo, netko je u 3 godine 6 milijardi kuna uzeo hrvatskim građanima iz džepa. Zahvaljujem. Sljedeća replika, uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka kolega Šuker, izuzetno mi je drago da ste na temi HERA-e otvorili još jednu temu a to su obnovljivi izvori energije. I da je vezano uz to su spomenute direktive Europske unije a i to da na kraju to plaćaju građani. Prošli tjedan smo imali prilike i vidjeti da će biti povećanje cijene električne energije za obnovljive izvore energije. I ja se apsolutno zalažem za obnovljive izvore energije ali trebamo vidjeti o čemu je riječ. Samo da spomenemo vjetroelektrane i dobro je za to znati. Vjetroelektrane građani Hrvatske će pomagati industriju i proizvodnju neke druge države jer sve što se u vjetroelektranama ugrađuje se proizvodi u nekim drugim državama. Kod nas čak ni monteri više nisu naši građani nego monteri dolaze odande a i temelji koji su do nedavno bili betonirani kod nas više se ne betoniraju kod nas nego su prefabrikati i dolaze. Ja se apsolutno slažem za to. I slažem se za to i da poštujemo i moram poštovati direktive Europske unije ali uvijek to trebamo staviti u hrvatski kontekst i u kontekst onog što se u Hrvatskoj dešava. Dakle sigurno postoji niz obnovljivih izvora energije koji bi se mogli puno kvalitetnije i puno korisnije iskoristiti iskoristiti u Hrvatskoj. Zašto ne koristimo recimo plimu i oseku? Imamo plimu i oseku ali ne dovoljnu da se proizvode električne energije. I to je sigurno tema s kojom će se morati u budućnosti baviti Ministarstvo gospodarstva ali i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. To su zajedničke teme. Tako da mi je drago drago da ste ovdje spomenuli obnovljive izvore energije. O tome se relativno malo govori, mi smo na to pristali, to činimo ali to je jednako tako spremno za jedan razumski, stručnu analizu i da vidimo što će to donijeti. Jer na kraju, zaista sve plaćaju građani. Hvala lijepo kolegice Mrak-Taritaš. I iskreno govoreći ja kada ste se javili za repliku sam pretpostavio da ćete u ovom kontekstu raspravljati. I drago mi je da ste ovako raspravljali jer kada se preslikamo malo u Europsku uniju, ajmo vidjeti ona silna polja sa solarnim ćelijama u Njemačkoj. Ali te ćelije nisu rađene u Kini, nigdje, rađene su u Njemačkoj. Dakle, vi kad proizvodite sve, pa to montirate, pa date subvenciju za ono što je skuplje nego što bi trebalo biti. Ali vi ste zatvorili krug nekoliko tisuća, desetaka ili toliko tisuća ljudi je radilo i i efekat na rast bruto domaćeg proizvoda je definitivno bio. Ali kad vi radite obnovljive izvore energije, pa što ono kažete maltene do zadnjeg zrna šljunka uvezete sve izvana, onda je pitanje koliko se vama to isplati raditi. Pa na kraju krajeva, pogledajte kada na svjetskom tržištu su se Kinezi pojavili sa duplo jeftinijim, a ne može biti duplo jeftinije nego 50% jeftinijim ćelijama nego što je to bilo u Njemačkoj nemate više rast polja sa onim silnim solarnim izvorima energije. Tako i mi u Hrvatskoj. Ako se ne varam, bila je jedna hrvatska tvrtka koja je radila vjetro elektranu. Doduše ona je bila nešto slabija od ovoga što je dolazilo izvana, ali mi smo možda svima tima trebali uvjetovati da ta tvrtka radi u kooperaciji sa nekim drugim. Onda ćemo imati efekat. Ovako imat ćemo negativnu platnu bilancu. Praktički iz državnog proračuna ćemo subvencionirati te obnovljive izvore energije. Ali ponavljam, svugdje u svijetu obnovljive izvore energije bar bogati nastoje angažirati svoje gospodarstvo. I to je zatvoreni krug. Isto tako kao što i mi kad govorimo o ovim silnim zgradama trebali smo angažirati od svog stiropora pa do svojih majstora nadalje i onda bi ta priča izgledala puno drugačije. Ali kad netko gurne nekakav zakon, a mi tehnički nismo pripremljeni za to agencije koje su osnovane zbog toga ne reagiraju, imamo rezultat kakav imamo, a to je da nas lupi po džepu jer bez obzira tko, gdje i kako svi to u konačnici plaćamo skuplje. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Šuker, drago mi je da ste otvorili pitanje ovih nesretnih razdjelnika, ne znam kako da ih drugačije nazovemo. Ali isto tako se reklo da smo ih uveli po direktivi Europske unije što nije točno. Europska unija nama nije direktivom, nije nas obvezala da razdjelnike uvedemo, nego je svaka država članica temeljem studije profitabilnosti odnosno učinkovitosti, analize profitabilnosti uvođenja tih razdjelnika mogla i trebala samo odlučiti da li razdjelnici da ili razdjelnici ne. normalno veći pape od pape, pa smo tako rekli da nam i to odmah treba, opteretili hrvatske građane dodatnim troškovima po pitanju uvođenja i razdjelnika i onih ostalih priključaka koji još uz to trebaju bit. I sad dolazimo u situaciju da je ministar evo osnovao povjerenstvo koje će ispitat ovo što se dogodilo. Do 31.12.2015. obveznici uvođenja razdjelnika bile su zgrade sa više od 70 stambenih jedinica. Do 31.12.2016. to su zgrade sa 2 do 70 stambenih jedinica. imamo problem gdje povjerenstvo mora sada napraviti tu studiju učinkovitosti, jer ukoliko povjerenstvo to sad ne napravi mi opet nećemo imati odgovor na pitanje da li razdjelnici jesu nešto što donosi građanima niže račune, odnosno niže troškove ili razdjelnici to nisu pogotovo stoga što imamo i jednu i drugu kategoriju građana koji tvrde da plaćaju više, odnosno oni koji kažu da plaćaju manje. Do 31.12. imamo novu obvezu i ukoliko problem ne riješimo čim prije dogodit će nam se drugi problem, a problem koji će nam se sigurno dogoditi opet će bit po meni nejednako postupanje, jer ćemo zaključiti da su razdjelnici bili doneseni na brzinu, loša odluka i onda ćemo na kraju reći ti razdjelnici nam više ne trebaju. Imamo kategoriju ljudi koji su diskriminatorni u odnosu na onu drugu kategoriju građana. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Tireli, meni je drago da su nas razdjelnici spojili, da jednako raspravljamo o tome i da jednako razmišljamo. Zašto? Zato što nas je vjerojatno svih strah u podsvijesti kako ćemo pogledati ljudima u oči ako nećemo na ovakav način razgovarati. Ali ovo nam je isto tako poruka, da u buduće kad imamo takove zakone da polazimo od pozicije da smo mi korisnici ili netko od naših prijatelja toga što će se u tom zakonu donijeti i da moramo razmišljati na drugačiji način. Neće nas Europa kazniti ako smo mi krenuli u određene procese i ako je to dobro, pa neka kasnimo i godinu dana. Ali ovako smo mi da bi se dodvorili nekome na vrat na nos napravili zakone i kaznili smo svoje građane. Dakle, ovo nam je naprosto …/Govornik se da ne treba srljati sa određenim zakonima. Mi smo punopravna članica EU sa određenim specifičnostima i zbog tih specifičnosti se možemo izboriti za neke stvari. Međutim, kad imate trend da nešto mijenjate, da nešto želite promijeniti nitko živ vas neće zbog toga kažnjavati. Dapače, dat će vam potporu da to napravite. Međutim, kako ćemo se mi sad izvući u cijeloj priči, jer tvrtka koja je u zemlji članici EU je platila put onima koji su pisali zakon i na račun toga je ostvarila promet od 100 milijuna kuna. Tih 100 milijuna kuna su platili naši građani i još nekoliko stotina milijuna kuna su platili skuplje grijanje. Dakle, problem je u tome. A da smo zakasnili godinu dana, da nam se nije dogodilo ovo ništa. Ovako nam netko može reći pogledajte ta Hrvatska, korupcija, ovo, ono itd. Dakle, napravili smo niz šteta svojoj državi samo zbog toga što smo na vrat na nos nešto napravili. Ali tu je odgovornost i nas. Kad raspravljamo o zakonima kanimo se politike, vidimo što taj zakon stvarno nosi, pa bez obzira tko ga predlaže, ako je on dobar onda je dobar, ako je loš onda je loš. Zahvaljujem. Time smo završili sa raspravom po ovoj točki. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Za danas zaključujemo raspravu. Sutra nastavljamo s radom u 9,30 s točkom dnevnog reda Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu za potrebe nacionalnih manjina. Hvala. Doviđenja.